У зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України сьогодні ми проводимо додаткове позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Прошу народних депутатів реєструватись. Реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, першої зліва. Прошу реєструватись. Зареєстровано 350 народних депутатів України. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (реєстраційний номер 2695). Обговорення ж необхідне, да? Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-287 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Бакумову Олександру Сергійовичу. 16:50:15 БАКУМОВ О.С. Шановний головуючий, шановні колеги! Я прошу вашої уваги, тому що не просто так було скликане позачергове засідання Верховної Верховної Ради України Президентом України. Сім'я – найважливіший осередок суспільства. Стаття 51 Конституції України каже, що сім'я, дитинство, материнство, батьківство охороняється державою. ДТП на Столичному шосе, яке вчора мало місце, є страшним прикладом недбальства, легковажності і безвідповідальності. В одну мить не стало української сім'ї. Ми молимось за життя та здоров'я хлопчика малолітнього, який перебуває на сьогоднішній день у лікарні, але йому вже ніколи не повернути ані маму, ані тата, ані братика та сестричку. Держава не впоралась зі своїм завданням, вона не зберегла одну українську сім'ю. Я пропоную вшанувати пам'ять загиблих у вчорашньому страшному ДТП на Київщині.

Дякую. Шановні колеги! Та статистика, яка є на сьогоднішній день, перше півріччя 2020 року – 67 тисяч протоколів за керування в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, 2019 рік – 115 тисяч протоколів за відповідні адмінправопорушення. За минулий рік загиблих в ДТП – 3 тисячі 454 особи, 32 тисячі 736 осіб отримали травми. Саме цей законопроект буде тим стимулом, щоб зрушити ситуацію з місця і виправити відношення держави до цієї ситуації. Законопроектом пропонуються зміни до Кодексу про адмінправопорушення, до Кримінального кодексу, до Законів "Про дорожній рух" та Національну поліцію, посилюється відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими та маломірними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Змінено механізм притягнення до відповідальності за адмінправопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі. Легалізувати використання поліцейськими технічних засобів відеозапису, зобов'язати... Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирському Денису Анатолійовичу. Шановні колеги, даний законопроект був напрацьований ще і був предметом обговорення парламентарями минулого скликання, були такі бурні дебати щодо того, яким чином має бути взаємовідносини "поліцейський – водій", якою має бути відповідальність за п'янку за кермом. Але я думаю, що ви погодитесь, що сьогодні існування в Кодексі України про адмінправопорушення положень, по яким п'янку за кермом можна передати на розгляд громадській організації, це ганебне явище. Я скажу кілька цифр. Минулого року півтори тисячі осіб, які п'яними сіли за кермо, їхні справи були передані на розгляд громадської організації і закриті. А ще є така підстава, як закриття справ по малозначності. І це також можна примінити до п'янки за кермом. Понад 600 осіб минулого року уникнули відповідальності якраз по малозначності через Кодекс України про адміністративні правопорушення. Цей законопроект, звичайно, треба доопрацьовувати до другого читання. Але я думаю, що всі ми з вами погодимося, що такі норми абсолютно безпідставно і неможливо використовувати в наші сьогоднішні дні. Тому що такі випадки, які сталися вчора, зокрема, звичайно, доводять, що ми маємо дуже суворо підходити не тільки до покарання, а найбільше до профілактики тих осіб, осіб, які сідають за кермо п'яними. Наше суспільство в жодному разі не може допускати, щоб людина сідала п'яним за кермо. Давайте це зробимо разом, і до другого читання, я думаю, що дуже швидко ми зможемо доопрацювати цей законопроект і вже, можливо, до кінця літа прийняти вже в другому читанні та в цілому. Прошу підтримати даний законопроект за основу. Шановні колеги, прошу записатися на виступи: два – за, два – проти.

Шановні колеги, ви знаєте, яке одне слово я чув весь час, коли виступали автори – це слово "цинізм". Цинізм! Тому що в Україні діяла кримінальна відповідальність за водіння в нетверезому стані, вона діяла рівно два дні. Рівно два дні діяла! А потім, за поданням "слуг народу", Президент підписав закон, який цю відповідальність скасовує. Тому, пане Президент, поїдьте до родини, до тих родичів, які зараз оплакують тих, хто загинув, і покайтеся. Покайтеся! Тому що відповідальність була, ви її зняли. І зараз ви говорите про те, що треба хвилиною мовчання згадати пам'ять… Так, звичайно треба. Але точно не ви повинні були цю хвилину мовчання оголошувати. Це повний цинізм, коли спочатку відповідальність діє, потім її скасовують, а зараз, під конкретну подію, жахливу подію, знову цю відповідальність вводять. Це не державна політика, це імітація. Імітацією також є те, що в цей законопроект понапихали всякої різної єрунди, яка не має відношення до реальної кримінальної відповідальності за водіння автомобіля в стані алкогольного сп’яніння. Дійсно, цей закон треба прийняти. Треба було залишити той закон, який був, і все було би врегламентовано законодавством. Фракція "Батьківщина" підтримає цей законопроект в першому читанні. Але ми вимагаємо вичистити все зайве, все, що не має відношення до відповідальності за водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Тому кримінальна відповідальність за кожен злочин за кермом. Дякую. Прошу передати слово Олександрі Устіновій. Шановні колеги, цей законопроект має такий же стосунок до кримінальної відповідальність за п'яне керування транспортним засобом як гільйотина до боротьби з головним болем. Ви знаєте, цей законопроект не вводить кримінальну відповідальність за керування авто в нетверезому стані. Він навіть не підвищує штраф. В цьому законопроекті є можливість 10 днів адміністративного арешту і все, більше нічого. Зате цей законопроект дає можливість тепер Національній поліції виставляти подвійні стандарти до всіх інших. Ви пам'ятаєте як колись гаішники сиділи в кущах і могли на радар ловити всіх. Так ось, тепер вони зможуть зробити це знову, тому що зараз не потрібно буде знак про те, що попереду є радар і можна буде просто знову собі сидіти в кущах і ловити всіх на радар. Друге. Тепер можна буде взагалі взагалі без будь-яких пояснень зупиняти транспортний засіб. І якщо зараз для цього потрібна підстава, то тепер можна буде зупиняти будь-кого. І якщо зараз потрібні поняті, коли обшукують ваш транспортний або оглядають ваш транспортний засіб, то зараз цього непотрібно буде. І фактично поліцейські матимуть змогу: а) просто так зупинити вас, б) обшукати ваше авто без понятих. І я, чесно кажучи, не впевнена, що після цього в авто звичайних людей, а не бухих мажорів, які тусуються по нічним клубам або ганяють п'яні на авто, не знайдуть наркотики які їм потім будуть приписувати, щоб з них гроші заробити. Ви зараз цим законом хочете повернути все те проти чого 5 років боролися, проти свавілля поліцейських, які раніше користувалися своїми величезними правами для того, щоб оббирати людей, зупиняти водіїв. Я дуже прошу вас не підтримувати цей законопроект, якщо ви не хочете знову мати свавілля поліцейських на дорогах. І я також прошу вас не робити подвійні стандарти, бо будуть… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Геращенко Ірина Володимирівна. Я прошу передати слово Князевичу. дійсно, те, що сталося в ніч на неділю, величезна трагедія. Ми співчуваємо рідним і близьким тих, хто загинули в цій катастрофі. Друзі, було б абсолютно справедливо, якщо би сьогодні всі фракції внесли коротенький законопроект, яким повернули кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані, і ми в цілому би швиденько його прийняли. А що ви робите? У вас совість є? Ви берете законопроект, який зареєстрований 27 грудня минулого року. Ви півроку не знайшли часу, щоб його розглянути, а сьогодні крокодилячі сльози льете, що його треба негайно було приймати. Друзі, схаменіться, ви починайте цей законопроект. Про що там ідеться? Про штрафні бали, яких немає. Ви запустили систему, а лишили штрафні бали, заднім числом зараз вичищаєте цей абсолютний непотріб, який залишився. Ви написали про те, що можна через додаток "Дія" електронне посвідчення водія ідентифікувати, а в законі взагалі говорите про якесь електронне свідоцтво, навіть не зрозуміло, про що йде мова. І те, що говорили вже сьогодні наші колеги, ви хочете просто зупиняти і без свідків, без понятих перевіряти будь-який транспортний засіб за будь-якими підставами. Ми здогадуємося, хто буде жертвами таких перевірок. Вони тут сидять в цьому залі в задніх рядах. Друзі, ми це вже проходили. Такі речі в цьому залі не пройдуть. Ми не допустимо, щоб нахальним способом, намагаючись протягнути під шумок свої "хотелки", дурили суспільство. І саме основне. Ви хочете зараз, вдумайтесь, друзі, шановні колеги, в 10 раз збільшити штрафи за порушення швидкісного режиму. Люди і так вже бояться їздити на автомобілях. Ви що хочете поповнювати бюджет за рахунок простих українців? Схаменіться. Друзі, що ви робите? Уявіть собі, в десять раз – 200 неоподатковуваних мінімумів. Ви знаєте про що іде мова? Це не те що ганьба, це просто неповага до українців. Ніде такого в світі немає. Замість того, щоб навпаки забезпечувати спеціальні пропускні режими, збільшувати швидкість в містах, збільшувати швидкість в міське сполучення, будувати нормальні дороги. Ви крадете на будівництві, ви нічого не робите з нормальними дорогами в містах і ви змушуєте українців… Рудик Сергій Ярославович. "Довіра" бачу. Шановні колеги, шановні українці, про трагедію на Обухівський трасі сьогодні знають практично всі. А ще знають про те, що такі трагедії у нас в державі відбуваються періодично. Я згадую Чернівці, коли п'яний водій вискочив на трасу в місті і збив насмерть маму вагітну з дитиною і дитину, яка стояла поруч. Ми знаємо таких історій достатньо багато. Ми навіть знаємо про те, що цей чувак, це моральний виродок, який вчора здійснив це, уже сидів за то саме 3 роки, він відбув це кримінальне покарання. І що, це його зупинило зробити це знову? Це складний законопроект, бо він з одного боку, емоційно реагує на вчорашню трагедію, а з іншого боку він, по суті, регулює питання, які мали б регулювати зовсім інші закони. "Де там кримінальна відповідальність?" – говорять колеги. Де там питання, яке хвилює всіх автомобілістів: хто несе відповідальність за аварії через погане дорожнє покриття? Хто перерахував де більше аварій: там чи там? Товариство, наша депутатська група однозначно за кримінальне порушення справи проти людей, які в стані алкогольного сп'яніння зробили правопорушення, але ми категорично проти, проти, щоб це вирішувалось за рахунок порушення прав людей, збільшуючи права поліції. Ну, невже це незрозуміло? Ми наполягаємо на окремому законопроекті, на поверненні кримінальної відповідальності і усунення цих недоліків це наша позиція. Я закликаю всі депутатські групи і фракції, які є в цьому залі, напрацювати нормальний законопроект і до кінця цього пленарного тижня винести його в зал. Шановні народні депутати, "Опозиційна платформа - За життя", Мамка. Хочу зауважити про те, що існує в державі Україна кримінальна відповідальність за такі випадки, особа на даний час повинна бути: а) затримана, притягнута до відповідальності, скерована справа до суду, це про той трагічний наслідок, який відбувся вчора. Хочу сказати за цей законопроект, необхідно все-таки робити все по уму, по совісті і по закону. Якщо цей законопроект просто дотично має відношення до цієї події, то це факт. Необхідно законопроекти не шукати старі, вносити їх до сесійної зали, а необхідно їх: а)писати, використовувати, приймати, щоб він служив на користь громадян України і для забезпечення їх безпеки. Цей законопроект не може прийняти повністю ту міру, ті відносити і унормувати відносини в цій галузі, доки не буде нового законопроекту. Цей законопроект старий, застарілий. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Арешонков Володимир Юрійович. Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, дуже уважно слухав виступи юристів-професіоналів, тих, хто розуміється на тому, яким має бути наше законодавство. Погоджуюсь з висновками Головного науково-експертного управління, яке висловлювало професійно знову ж таки цілий ряд зауважень до окремих норм цього законопроекту. З іншого боку, у мене перед очима сотні і тисячі людей, які загинули, їх родини. Нагадаю вам 3 статтю Конституції: людина, її життя, безпека, здоров'я – це наше з вами головне, що ми маємо забезпечити. Депутатська група "Довіра" буде голосувати за цей законопроект. До другого читання закликаю всіх попрацювати, привести його у відповідність, але він надзвичайно корисний і важливий. Дякую. Шановні колеги, зараз ще з мотивів Монастирський. (ні, ОПЗЖ було), після цього заступник міністра Геращенко з мотивів. І переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Монастирський Денис Анатолійович. працююча, щоб вона могла працювати, є кримінальна відповідальність за такі випадки, як вчора, проголосувало 316 народних депутатів, в тому числі представники всіх фракцій, які сьогодні виступали. Тому не треба говорити і маніпулювати даними, що Президент не підписав або не підтримує кримінальну відповідальність за такі ганебні випадки. Президент, більше того, підтримує і сьогодні ініціював цей законопроект, який який 6 місяців вже лежав в залі і не міг знайти підтримки в цій залі. Так, безперечно, ми доопрацюємо законопроект до другого читання, і ми маємо повернутись і поставити крапку в цих ганебних ситуаціях, коли за малозначністю можна уникнути відповідальності, яка приводить до таких трагічних випадків. Геращенко Антон Юрійович. Притому, що штраф 10 тисяч 200 гривень. Грошима питання притягнення до відповідальності не вирішується. Цим законопроектом запропоновано за повторність водіння, керування в нетверезому стані 10 діб під арештом для того, щоби в тому числі мажори та синки багатеньких людей знали, що вони будуть сидіти сидіти за гратами. А знаєте ви, пани народні депутати, скільки людина платить штраф, якщо він водить без прав? 510 гривень. Цим законопроектом штраф буде 10200 гривень для того, щоб, якщо у людини забрали прав за п'янку за кермом, щоб він штрафувався на серйозну суму. По-третє, питання. Про те, що казав депутат Княжицький. Що 50 кілометрів за годину буде штраф 3400 гривень? В нас кожен день фіксується декілька сотень людей, які ганяють по 170 кілометрів на годину. Штраф на сьогодні 510 гривень. Цього замало. Тому цим законопроектом комплексно вирішується питання притягнення до відповідальності і за швидкість на дорогах і за водіння в нетверезому стані. І на останнє. Та мерзота, яка вчора вбила чотири особи, знаєте скільки вона відсидить? 5 років. Тому що йому дасть суд максимум десять і по діючому законодавству він через пів строку вийде за добру поведінку. Цим законопроектом пропонується підвищити відповідальність до 12 років в таких випадках. І відпускати на свободу тільки після відсидки Вчора загинули, можливо, виборці кожної із партій, які є в залі, і "Слуги народу", ми не знаємо, за кого вони голосували. Будь ласка, підтримайте всі фракції в першому читанні. Якщо ви з чимось будете не згодні, давайте правки до другого читання, ми це підправимо. Але цей закон корінним шляхом вирішить проблеми. А можна дізнатися у Ради, чому у нас хвилина з мотивів перетворюється на півтори? (Шум у залі) Шановні колеги, у мене велике запитання.

слова колеги Князевича і сказати, звичайно, треба наказувати тих людей, які порушують правила, звичайно, даремно Президент наклав вето, коли ми це здійснили, звичайно, даремно в цей законопроект вставляти можливість обшуковувати автомобілі і зупиняти їх без причини. А карати, безумовно, потрібно всіх порушників. Дякую.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (реєстраційний номер 2695). Прошу підтримати та проголосувати. Прийняти за основу. За-282 Рішення прийнято. Шановні колеги, позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую всім.